Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Продължаваме работата. От името на парламентарна група – господин Марешки. Имате думата, уважаеми господин Марешки.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Ние от ВОЛЯ не ревнуваме, даже се радваме лансираме полезна за хората идея и някой опонент веднага се изпъчи и започне да се хвали: „Ама аз откога това съм го казал, откога съм го написал“, и така нататък. Нещо подобно се случва тези дни по повод на нашето предложение за финансови стимули за деца на образовани и пълнолетни родители. Става дума за борба с неграмотната и малолетна раждаемост. Ви припомня, че това е залегнало в нашата управленска програма, и още с влизането си в парламента през есента на 2017 г. сме внесли тази мярка за обсъждане. Така наречените Патриоти скочиха, че това било дискриминация, че нямало пари и така тази наша иначе добра идея не беше приета. Нужно ли е да припомняме, че от ОП имат ресорен вицепремиер по демографската криза? За две години не видяхме никаква активност в тази посока. Отговорът на: „Свършили ли са нещо през тези две години?“ е: „Не!“. И сега изведнъж предизборно се събудиха. Малко преди датата на изборите ВМРО е инструктирала общинските си съветници в някои градове да внасят подобни предложения, но с обидно ниски суми, примерно 200 лв. за първо дете на родител със средно образование. Депутат от ВМРО, който по принцип е дежурен да следи моите и на ВОЛЯ изяви и да реагира, ако споменем името Каракачанов или партията им, вчера е започнал да обяснява, че, видите ли, той от далечната – бъдете много внимателни – от далечната 1999 г., от края на миналия век, работи по демографския проблем. години този човек извършва къртовски труд, за да реши проблемите с демографската криза в България и тя само се задълбочава. По-добре да не беше работил! И сега обаче – още по-внимателно – да видим как е работил. Организирал за 20 години десет конференции и е издал пет книжки. Страшна дейност! Сигурно младите семейства са усетили голямата полза от къртовския труд за тези 20 години, който е извършил този депутат от ВМРО, а и цялата им партийка. Хора с по няколко мандата, както казахме от 1999 г., а и отпреди това, излизат да ни обясняват колко много са направили. От името на българския народ, който много добре знае каква е ситуацията в момента и фактът, че Вие самите казвате, че ще продължавате да работите, за да свършите нещо, Ви казваме: нищо не сте направили и това е истината! С празни приказки и голи обещания резултати няма. Резултатът от този къртовски труд на писане на книжки и правене на конференции е, че през 2050 г. България ще бъде ще бъде демографска пустиня, няма да има кой да живее в нашата иначе прекрасна родина. Уважаеми колеги, когато аз с бизнеса си реших да помагам на хората в два от най-тежките сектора, не правех нито конференции, нито издавах книжки, действах всеки ден и постигнах реални за хората резултати – резултати, които всеки един българин усеща по джоба си. Това е смисълът на всички управленски предложения, които ВОЛЯ дава бърз и ефективен резултат за подобряване на живота на българите. Така че тези напъни на ВМРО по общини да залъжат хората с тези смешни думи за деца е същата опашата лъжа, като обещанието им за 300 лв. минимална пенсия, за полицай във всяко село. В момента навън четирима пенсионери ме спряха да ме питат:

тези хора предлагат 200 лв. за българско дете, а гласуваха милиарди за излишни самолети? С това те дадоха ясен знак на хората кое им е по-ценно – децата на България или американските самолети? Да Ви припомня: 200 лв. за българско дете – 200 млн. лв. за американски самолет?! Нека българските граждани да си направят добре извода кой милее и с колко за тяхното благосъстояние, и как оценява живота, здравето, благосъстоянието и образованието на българските деца. Да Ви припомня, колеги, две години Вашата партия е управляваща. Не друг, а лидерът Ви Каракачанов казва, че две години нищо не сте направили и крайно време е да започнете да работите, а не само да се карате. Това е може би единственото правилно нещо, което сме чували от вицепремиера Каракачанов като изказване и като оценка на Вашата дейност. Така че внимавайте, като се биете в гърдите – какво сте направили, откога сте в политиката, да не вземе да дрънчи на кухо.

Явно това не е достатъчно. Може би трябва да се ползвате от услугите и на някой токсиколог, който да реши проблемите и с използването на прахообразните, повече със злоупотребата с прахообразните. Но това е по-малката беда, защото то си е лично за Вас – как се грижите за живота и здравето си. Най-вероятно ще трябва да бъде назначен, ние всички, българите, да Ви назначим и личен прокурор, който да се занимава с далаверите, свързани със секторите, които управлява ВМРО – далаверата с продажбата на занижени цени на златен имот в Кранево от областен управител на ВМРО на общински съветник на ВМРО, като там са извършени безброй безобразия, вкарването му въобще в сделката между Коледа и Нова година и куп други неща. Безобразията, свързани с паспортите – близкият на Каракачанов все още гние в ареста. Надяваме се, че и той ще пропее, както пропя бившият заместник-председател на ВМРО и определи Каракачанов като организатор на тази престъпна група и измислител на тази концепция за продажба на българско гражданство. гражданство. Вече хората се смеят, че всъщност нямаме бежанци, защото, като минат през дупката на оградата, Каракачанов ги чака с паспорта и ги прави български граждани. (Оживление.) не е приятно въобще, но така наречените войводи, за съжаление повече заприличаха на най-обикновени айдуци. вземете мерки. Надявам се, че поне оставащата част от мандата ще използвате за нещо добро за българския народ, а не само за лично облагодетелстване. Благодаря Ви.

Изслушахме от името на група една декларация от човек, който твърди, че може да говори като най-моралния стожер в Република България. Човек, на когото му е снет имунитетът за рекет, изнудване, побои и всякакви други неща. Човек, който, заобикаляйки закона, прави бизнес в България. Човек, който на гърба на българския народ също изкарва пари, а твърди, че помагал на българския народ. Не ние от ВМРО развиваме бизнес за милиарди като него, а той. Така че, когато говори за морални ценности, за морални неща в политиката и споменава ВМРО, първо трябва да погледне себе си. А гледайки себе си, ще забележи, че преди беше либерал и неговата партия беше либерална. Въобще не осъзнаваше, че можеше да бъде патриот, когато беше политик във Варна. Изведнъж, влизайки в парламента, стана патриот. Изведнъж, влизайки в парламента, промени своята политическа програма, която беше представил на всички български граждани, където ясно беше записано: за превъоръжаване на трите рода войски – това е в Програмата на ВОЛЯ. Може би това сме откраднали от тях. А относно демографията – ВМРО наистина от 1999 г. е правила десетки предложения и инициативи във връзка с това демографската картина в България да бъде подобрена, но не сме участвали в управлението на държавата. Това е първият мандат, в който ВМРО участва в управлението на държавата. Нещата, които сме говорили, сме ги застъпили в управленската програма – днешната коалиция, днешното мнозинство. Бавно, но сигурно те ще се случат и това го виждат всички български граждани. Виждат го и българите в чужбина, защото в последните години се забелязва тенденция – повече от 20 хиляди българи от чужбина да се завръщат обратно за постоянно в България, което е статистически факт – всеки може да го провери. Така че мерките, които се вземат – и с повишаването на доходите на населението, и в третата възраст, и в сектора на образованието, и в сектора на сигурността, включително в полицията и армията, които не се бяха случвали досега, са застанали зад тази програма и тези неща се случват. Но явно на партия ВОЛЯ това не им харесва – че държавата върви напред, че българите в крайна сметка ще успеят и в собствената си държава, защото фактите са такива – бизнесът се развива, икономически растеж, повишаване на доходите. Това е факт! Няма как да го избегнеш. Но излизайки и оплювайки непрекъснато, всеки ден ВМРО – явно това е целта на живота на господин Марешки. Може би е основната му цел, защото, виждайки какви са проучванията на общественото мнение, показвайки, че за евровота партия ВОЛЯ е равна почти

Всеки може да си направи извод какво представляват те. И друго, което искам да им кажа. Наскоро те си смениха включително името на парламентарната група, но трябваше по-точно да го направят – не ВОЛЯ – партията на българските родолюбци, а просто да се кръстят партия „Пинокио“, защото всеки ден и Марешки, и неговите депутати тръбят лъжи и недоказани факти от трибуната на Народното събрание и по всички медии, без нито едно доказателство, само агитирайки и говорейки като жълт вестник! Така че им предлагам най-отговорно – могат да си сменят името на парламентарната група и тя да се казва „Пинокио“. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов. По начина на водене – заповядайте, уважаеми господин Атанасов.

и според мен такива изявления трябва да се правят за важни, стратегически въпроси, свързани с държавата. Лични нападки и от двете страни, както ги видяхме, само принизяват нашата роля – на парламента. Личните нападки водят всъщност до обратния ефект. Само ще Ви припомня, че едно време един велик оратор – Демостен, изнася над 100 речи срещу Филип ІІ Македонски – влизат в историята като така наречените филипики.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Правя процедурно предложение по Програмата за работа на Народното събрание по отношение на точка седма – Проекти на решения за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, която беше приета като точка трета за четвъртък. Предлагам нейното отлагане за отлагане за момент, в който ще сме готови с доклада по проектите за решения. Ние подготвяме доклада във формат като за второ четене, но Вие знаете, че Правилникът се приема на едно четене, така че ни е необходимо

Не виждам обратно мнение. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. Гласували

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Моля, първо, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде гласуван допуск до заседанието на Народното събрание на господин Николай Маринов – главен директор на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ в Министерството на земеделието, храните и горите.

„Доклад относно Законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г., № 902-01-4, внесен от Министерския съвет на 31 януари 2019 г., приет на първо гласуване на 13 февруари февруари 2019 г.“ Проект за второ гласуване. „Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1: „Чл. 1. (1) Законът урежда подготовката, организацията и провеждането на преброяването на земеделските стопанства България през 2020 г., наричани по-нататък „преброяването“. (2) Преброяването се извършва с цел: 1. изготвяне на интегрирана статистика за установяване на структурата на земеделските

осигуряване на хармонизирана, сравнима и съгласувана статистика при ползване на стандартни класификации и общи определения на изследваните променливи за всички държави – членки на Европейския съюз; съюз; 3. осигуряване на актуални данни за усъвършенстване на държавната политика в областта на земеделието и на допълнителна статистическа информация за разработването на политиката в областта на агроекологията; 4. актуализиране на статистическия регистър на земеделските стопанства с необходимата информация като база за изготвяне на официална статистика; 5. въвеждане на идентификатор на земеделското стопанство при включване в статистическия регистър на земеделските стопанства; (3) При преброяването се събират посочените по Приложение № 1 основни данни (променливи) за: 1. земеделското стопанството; 2. земеделския стопанин и управителя на земеделското стопанство;

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Взимам думата във връзка с предложението, направено от професор Светла Бъчварова и група народни представители към показателите, по които се събират данните за стопанството, които са групирани и посочени в Приложението, а именно: да бъде допълнително включено изследване за наличието на земеделска техника на разположение в стопанството. Бих искала да отбележа, че още по време на заседанието на Комисията по земеделието и храните народните представители от всички политически сили постигнахме съгласие, че е необходимо да се направи предложение между първо и второ гласуване на Законопроекта, с което земеделската техника също да бъде показател, който да бъде включен за изследване, тъй като това е една съществена част от идентификацията на тези стопанства. Още по време на първото гласуване на Законопроекта имаше няколко изказвания в пленарната зала в този смисъл. Искам да привлека Вашето внимание върху обстоятелството, че техниката, която се ползва от земеделските стопани, също трябва да бъде обект на разглеждане, тъй като наличието на тези данни за цялата страна ще позволи да бъде направен подробен анализ, който ще покаже нейното разпределение по сектори. Само по този начин ще се получи и по-пълна представа за степента на механизацията на земеделието в страната. Информацията, която ще бъде събрана и по този показател, би могла да послужи и като важен елемент при вземането на определени управленски решения в бъдеще, включително ще може да се прецени в кои сектори има необходимост от допълнително подпомагане в следващия програмен период за закупуване на такава техника. По този начин бихме могли да стимулираме някои по-слабо развити сектори, за които като държава преценим, че е необходимо да развиваме. Всичко това обаче е въпрос на политика. Би могло да се прецени да става с оглед подпомагането на малките семейни стопанства например, с цел развитието на традиционни за страната ни сектори, или за развитието на по-слабо развити сектори

Прекратете гласуването и обявете резултата.

разработване на инструментариум, организиране на обучения, отпечатване на материали, популяризиране и други; в) провеждане на пробно преброяване по чл. 20; 20; 2. анкетиране – събиране на информация на място или онлайн за всяко земеделско стопанство от списъка по т. 1, буква „а“ чрез попълване на статистически въпросник, включващ основните данни (променливи), посочени в приложение № 1; 3. обработка, съпоставяне на предоставени данни от административни източници, контрол, обобщаване и разпространение на резултатите.“

анкетирането се извършва онлайн чрез предоставяне на индивидуални данни от земеделския стопанин, управителя на стопанството или от от упълномощени от тях лица с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен статистически въпросник за земеделското стопанство.

анкетирането се извършва от анкетьор чрез интервю със земеделския стопанин, управителя на стопанството или с упълномощени от тях лица и попълване на статистически въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство. (4) Когато по обективни причини анкетирането не може да приключи в срока по ал. 1, същият може бъде удължен със заповед на министъра на земеделието, храните и горите с не повече от два месеца. (5) Контролът за изчерпателност на събраната информация и за точност при попълването на данните в статистическия въпросник започва на 2 септември 2020 г. и завършва три месеца след края на анкетирането по ал. 1, съответно по ал. 4. (6)

г.; 3. по т. 13 – за период три години, приключващ на 31 декември 2020 г. (7) Министерството на земеделието, храните и горите осигурява единна входна точка за въвеждане на данни. Данните, събрани със статистически въпросник на хартиен носител, се въвеждат от оператори.“

„Чл. 4. Министърът на земеделието, храните и горите предприема необходимите мерки за гарантиране на качеството на предаваните данни и метаданни съгласно чл. 11, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и

втора – Обект на наблюдение“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението: „Глава втора – Обект на изследване“.

Прекратете гласуването и обявете резултата.

Органът на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите изготвя списъка на земеделските стопанства по чл. 2, т. 1, буква „а“. (2) С цел идентифициране на земеделските стопанства и провеждане на преброяването Националният статистически институт предоставя на органа по ал. 1 информация от Регистъра на статистическите единици за икономическите субекти, извършващи селскостопанска дейност: 1. единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; цел; 2. наименование на субекта; 3. основна икономическа дейност; 4. информация за контакт – електронен адрес, интернет страница, телефонен номер, пощенски адрес и други, които ще се използват. (3) При поискване от органа по ал. 1 административните звена и структури на Министерството на земеделието, храните и горите, държавните органи Благодаря безплатно информация и/или данни, включително лични, от регистрите и базите данни, които поддържат не по-късно от два месеца преди преброяването.

и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета L 347/608 от 20 декември 2013 г.); 2. системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, създадена с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) №820/97 на Съвета (OB, L 204/1 от 11 август 2000 г.); 3. системата за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите, създадена с Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на

и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72,

на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент

Има ли изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението, подкрепено и от Комисията. Гласували

Прекратете гласуването и обявете резултата.

По чл. 28 на вносител няма постъпили предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 28 по редакцията на вносителя. По чл. 29 няма

Министърът на земеделието, храните и горите: 1. одобрява Програма на преброяването на земеделските стопанства през 2020 г., наричана по-нататък „Програма на преброяването“; 2. одобрява статистическия въпросник по чл. 2, т. 2; 3. ръководи и осигурява популяризирането сред населението на целите и задачите на преброяването; 4. определя със заповед: а) реда, начина и правилата за определяне на участниците в преброяването; б) реда, начина и правилата за провеждане на обученията; в) лицата, които обучават участниците в преброяването; 5. предоставя на Европейската комисия информация съгласно чл. 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/1091 за променливи със слабо или нулево присъствие в страната; 6. внася в Министерския съвет

„Чл. 10. Органът на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите: 1. координира и методически ръководи подготовката и провеждането на преброяването на територията на цялата страна; страна; 2. разработва програма на преброяването в съответствие с българското законодателство и правото на Европейския съюз; съюз; 3. разработва статистическия инструментариум за провеждане на преброяването; 4. представя образеца на статистическия въпросник за утвърждаване от председателя на Националния статистически институт на основание чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката; 5. съставя списък на земеделските стопанства по чл. 2, т. 1, буква „а“ за провеждане на преброяването; 6. изготвя методически указания и съдейства при райониране на страната на преброителни участъци и контролни райони; райони; 7. организира и ръководи обучението на експерти, анкетьори, оператори, контрольори, придружители и други участници в преброяването; 8. определя земеделските стопанства, в които се упражнява контрол върху събраната информация; 9. изготвя доклада по чл. 9, т. 6; 10. обработва и разпространява резултатите от преброяването; 11. изготвя и предоставя на Евростат

осъществяват общо методическо ръководство на преброяването на територията на съответната административна област; 2. чрез общинските служби по земеделие участват във всички дейности по преброяването на територията на съответната община; община; 3. съвместно с областните комисии по преброяването актуализират списъка по чл. 2, т. 1, буква „а“, включително чрез проверка на място; на място; 4. съгласувано с органа на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите районират съответната област на преброителни участъци и контролни райони; райони; 5. разпределят по общински служби по земеделие и населени места материалите, необходими за преброяването; 6. организират съвместно с областните комисии по преброяването и с органите на местното самоуправление разяснителна кампания сред населението за целите и начина на провеждане на преброяването; 7. съвместно с органа на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите организират и провеждат обучението на участниците в преброяването в областта, общините и населените места съгласно заповедите на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 9, т. 4; 8. проверяват работата на участниците в преброяването и извършват проверки на определените по реда на чл. 10, т. 8 земеделски стопанства; 9. приемат и проверяват събраните и приети от контрольорите статистически въпросници; 10. организират и контролират въвеждането в уеб-базираното приложение на индивидуалните данни, събрани със статистически въпросник на хартиен носител. (2) Директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“ определя със заповед конкретните участници в преброяването при спазване на изискванията на чл. 9, т.

няма постъпили предложения. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37: „Чл. 37. Централната комисия по преброяването е временен орган, който се състои от председател – представител на Министерството на земеделието, храните и горите, заместник-председател – представител на Националния статистически институт, секретар – представител на Министерството на земеделието, храните и горите, и членове, които са представители на Министерството на земеделието, храните и горите, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, неправителствени организации в земеделието и представителни организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище. (2) Министърът на земеделието, храните и горите, по предложение на ръководителите на ведомствата и организациите по ал. 1, определя със заповед поименния състав на Централната комисия по преброяването. (3)

обсъжда и дава становища по програмата на преброяването и по другите документи за подготовката, организацията и провеждането на преброяването; 2. обсъжда и предлага мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на органите, извършващи преброяването; 3. приема и оценява резултатите от дейността на областните комисии по преброяването и оповестява приключването му; 4. до края на 2021 г. изготвя и представя на министъра на земеделието, храните и горите и на председателя на Националния статистически институт доклад за извършеното преброяване и за основните резултати от него, с което

По чл. 35 на вносител няма постъпили предложения. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 35: „Чл. 35. Анкетьор, В едномесечен срок от издаването на заповедта по чл. 12, ал. 2 министърът на земеделието, храните и горите по предложение на директора на съответната областна дирекция „Земеделие“ издава заповед за определяне поименния състав на областните комисии по преброяването за всяка област. (2) В В състава на комисиите по ал. 1 се включват представители на областните дирекции „Земеделие“, областните дирекции по безопасност на храните, областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, териториалните статистически бюра, областните и общинските администрации, териториалните звена на Главна дирекция „Гражданска регистрация

Ръководителите на ведомствата и организациите по ал. 2 предлагат членовете на областната комисия по преброяването. (4) Областната комисия по преброяването е временен орган и се състои от председател, секретар и от 7 до 9 членове. (5) Председател Председател на областната комисия по преброяването е директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“, а секретар – експерт по агростатистика от съответната областна дирекция „Земеделие“. (6) Дейността на областната комисия по преброяването се ръководи от нейния председател. (7) Областната комисия по преброяването: 1. съдейства при актуализиране на списъка по чл. 2, т. 1, буква „а“; 2. следи за провеждане на преброяването в областта в съответствие с програмата на преброяването и при спазване на методическите указания; 3. по предложение на областната дирекция „Земеделие“ определя населени места, райони или квартали с особени местни условия, които анкетьорите да посещават с придружители; придружители; 4. предприема мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на участниците в преброяването в областта; 5. информира Министерството на земеделието, храните и горите за подготовката и провеждането на преброяването в областта; 6. до 30 юни 2021 г. изготвя и представя на Централната комисия по преброяването доклад за извършеното преброяване на територията на областта и за основните резултати от него, с който комисията приключва дейността си.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания?

По чл. 15 на вносител няма постъпили предложения. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 15: „Чл. 15. За провеждане на преброяването министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него лице, както и директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“,

и предлага следната редакция на чл. 15: „Чл. 15. (1) Анкетьорът събира индивидуалните данни за земеделските стопанства и при техническа възможност ги въвежда онлайн в уеб-базираното приложение по чл. 11, ал. 1, т. 10 или ги записва в статистическия въпросник на хартиен носител. При анкетирането анкетьорът се ръководи от методическите указания за попълване на статистическия въпросник, както и от указанията на контрольора и на отговорния експерт по агростатистика от съответната областна дирекция „Земеделие“. (2) При необходимост в населени места, райони или квартали по чл. 13, ал. 7, т. 3 анкетьорите посещават земеделските стопанства заедно с придружители.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 16: „Чл. 16. (1) Контрольорът ръководи, контролира и подпомага анкетьорите от съответния контролен район. Той отговаря за пълнотата и качеството на събраните и въведени данни. (2) В своята дейност контрольорът се ръководи от методическите указания за попълване на статистическите въпросници и при необходимост търси съдействие по: по: 1. организационни въпроси – от председателя на областната комисия по преброяването; 2. методически въпроси – от отговорния експерт по агростатистика в съответната областна дирекция „Земеделие”. (3) Контрольорът проверява въведените индивидуални данни от анкетьорите и по предварителен график, изготвен от областната дирекция „Земеделие“, представя на отговорния експерт по агростатистика от съответната областна дирекция „Земеделие“ обобщена справка за контролния район.“

По чл. 36 на вносител няма постъпили предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 36 в редакция

Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 18, който Комисията подкрепя. Гласували

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

Прекратете гласуването и обявете резултата. По чл. 37 на вносител няма постъпили предложения. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37: „Чл. 37. При изготвяне на списъка по чл. 2, т. 1, буква „а“ органът на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите ползва всички налични административни източници. Списъкът се предоставя на областните дирекции „Земеделие“ за преглед и актуализиране. (2) Областните дирекции „Земеделие” със съдействието на органите на местното самоуправление, областните дирекции по безопасност на храните и областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ проверяват пълнотата на списъка по ал. 1, актуализират го и при необходимост го допълват със земеделски стопанства, които не са включени. Актуализацията на списъка може да бъде извършена след проверка на място. Ръководителите на съответните ведомства определят със заповед експертите, които участват в проверките на място. място. (3) Областните дирекции „Земеделие” обучават лицата, които ще участват в проверката на място. (4) При проверката на място се посещават земеделски стопанства, за които се попълва въпросник за уточняване на дейността им.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 20: „Чл. 20. (1) Министърът на земеделието, храните и горите със съдействието на областните управители и кметовете на общините организира пробно преброяване на земеделски стопанства. Целта на пробното преброяване е да се проверят в реални условия организацията, провеждането, инструментариумът на преброяването и онлайн въвеждането на индивидуалните данни. данни. (2) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед определя населените места, в които се провежда пробното преброяване, след съгласуване с органите на местното самоуправление. (3) Пробното преброяване се провежда в периода от 1 септември 2019 г. до 11 октомври 2019 г., като: 1. от 1 септември до 10 септември 2019 г. данните се въвеждат онлайн от земеделските стопани; 2. от 11 септември до 11 октомври 2019 г. данните се събират чрез анкетьори и се контролират от експерти по агростатистика от областните дирекции „Земеделие“. „Земеделие“. (4) Резултатите и изводите от пробното преброяване се вземат предвид при организацията, провеждането и разработването на инструментариума на преброяването.“

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма. Предложението е прието. По чл. 37 на вносител няма постъпили предложения. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37: „Чл. 37. При преброяването анкетьорите сами или с придружители посещават земеделските стопанства в своя преброителен участък всеки календарен ден от 8,00 до 20,00 ч. Анкетираният земеделски стопанин може да поиска посещението да се извърши в други часове, като посочи причините за това. (2) Земеделските стопани и управителите на земеделските стопанства са длъжни да осигурят на участниците в преброяването достъп до офиса и/или стопанските сгради във времето по ал. 1. (3) В съответствие с чл. 20, ал. 1 и 3 и чл. 21 от Закона за статистиката земеделските стопани и управителите на земеделски стопанства са длъжни да предоставят достоверни данни, включително лични данни, посочени в Приложение № 1.“

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма. Предложението е прието. вносител няма постъпили предложения. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. „Чл. 22. Анкетьорите и контрольорите получават данни за земеделските стопанства от земеделския стопанин, от управителя на стопанството или от упълномощени от тях лица.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23: „Чл. 23. (1) На всеки анкетьор, контрольор и придружител се издава служебна карта, съдържаща трите имена, снимка, номер и срок на валидност. Образецът на служебната карта се оповестява чрез средствата за масово осведомяване. (2) Лицата по ал. 1 са длъжни при посещенията си в земеделските стопанства да се легитимират със служебната си карта. карта. (3) След приключване на преброяването служебните карти по ал. 1 се връщат в областните дирекции „Земеделие“ заедно с материалите от преброяването.“

Данните за земеделските стопанства по Приложение № 1 може да се предоставят онлайн в срока по чл. 3, ал. 2 чрез единна входна точка за въвеждане на данни от земеделския стопанин, от управителя на стопанството или от упълномощени от тях лица. (2) Събраните на хартиен носител индивидуални данни се въвеждат от оператори онлайн в уеб-базираното приложение по чл. 11, ал.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 25: „Чл. 25. При извършване на контролни посещения се използват анкетни карти за проверка на: 1.

гласуването и обявете резултата. Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма. Предложението е прието. По чл. 37 на вносител няма постъпили предложения. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37: „Чл. 37. След приключване на преброяването органът на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите обобщава индивидуалните данни, въведени в уеб-базираното приложение по чл. 11, ал. 1, т. 10, изготвя и предоставя на Евростат валидираните данни по чл. 5, параграф 1 и чл. 7, параграф 1, както и доклад за качеството по чл. 11,

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма. Предложението е прието. По чл. 37 на вносител няма постъпили предложения. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37: „Чл. 27. Резултатите от преброяването се публикуват в специални издания и на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, в статистическия годишник на Националния статистически институт или се оповестяват по друг подходящ начин.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на Комисията за чл. 27 по Доклада. Гласували

Прекратете гласуването и обявете резултата.

по редакцията на вносителя. По чл. 29 няма постъпили предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 29

Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 28, текста на вносителя за чл. 29 и текста на вносителя за чл. 30. Гласували

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма. Предложението е прието. По чл. 37 на вносител няма постъпили предложения. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37: „Чл. 37. (1) Министърът на земеделието, храните и горите определя необходимите организационни и технически мерки за опазване на статистическата тайна, в това число и изискване до работа с данните да бъдат допускани само лица, подписали клетвени декларации за опазване на тайната. (2) Анкетьорите, операторите, контрольорите и придружителите подписват клетвените декларации по ал. 1

Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на Комисията по Доклада на Комисията за чл. 31.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма. Предложението е прието. По чл. 37 на вносител няма постъпили предложения. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37: „Чл. 32. Разпоредбите на чл. 15, 16, 18 и 21 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент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 наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“, не се прилагат за субекта, чиито лични данни са събирани и обработвани при преброяването на основание чл. 89 от Регламент (ЕС) 2016/679.“

По чл. 36 на вносител няма постъпили предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 36 в редакция на

Има ли изказвания по наименованието на подразделението? Няма желание за изказване. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението. Гласували

По чл. 37 на вносител няма постъпили предложения. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37: „Чл. 34. (1) Физическо лице, което не предостави данните по чл. 1, ал. 3 или предостави неверни данни, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма. Предложението е прието. По чл. 37 на вносител няма постъпили предложения. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37: „Чл. 35. Анкетьор, оператор, контрольор или друг участник в преброяването, който не изпълни задълженията си по този закон, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ виждам желаещи за изказвания. Гласуваме текста на вносителя за чл. 36.

По чл. 36 на вносител няма постъпили предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 36 в редакция на вносителя.

Сега ли желаете процедурата, доктор Дариткова? След приключване на гласуването. Прекратете Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

Нарушенията по закона се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, по предложение на директорите на областните дирекции „Земеделие“. „Земеделие“. (2) Въз основа на съставените актове министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице издава наказателни постановления. (3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Изказвания?

Следва 20-минутна почивка, след което ще продължим с работата по Законопроекта. Благодаря Ви.